(Звъни.) Откривам заседанието. Уважаеми колеги народни представители, във връзка с внесения вчера, 31 май 2017 г., Проект за решение по искане за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание на основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и приетата Програма за работа през тази седмица предлагам промени в Програмата, а именно: Проектът за решение по искане за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание да стане точка трета за четвъртък, 1 юни 2017 г. Има ли други становища по въпроса? Заповядайте, господин Попов.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предлагам току-що изчетената от Вас точка, а именно Решението за освобождаване на председателя на Народното събрание, да бъде точка първа от днешния дневен ред. Това малко се разминава с мотивите Ви в исканата оставка, че трябва парламентът да работи по друг дневен ред, но няма значение. Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Филип Попов.

Благодаря. Предлагам дебатите по днешната точка и гласуването да бъдат пряко излъчвани по Българската

дами и господа народни представители! Причините да поискаме оставката на председателя на Народното събрание са две. Първата – Народното събрание не работи пълноценно вече шест седмици. Правителството и мнозинството нямат управленска и законодателна програма, която да изпълни със смисъл работата на Народното събрание. По-лошо – най-вероятно до края на тази сесия през юли няма да има такава. Твърдим го, защото разполагаме с писмо от госпожа Бъчварова – началник на кабинета на министър-председателя, до всички министри и до администрацията, в което иска от тях да представят законодателни инициативи, които да послужат за изготвяне на управленска и законодателна програма. Срокът, който им поставя, е юни. Докато тези инициативи бъдат събрани, обработени и представени като законодателна програма, изтича срокът на тази сесия. Разбира се, през това време, в което не взехме никакви съществени решения за тези, които са гласували за нас и са ни изпратили тук с някакви очаквания, Вие се занимавахте с други теми. Опитахте да решите проблеми на определени хора със Закона за собствеността върху земеделските земи. Слава Богу – спряхме Ви. (Оживление.) От вчера се занимавате със Закона за концесиите също лобистки, също Закон, който унищожава останалата малка държавна собственост. Оправдавате се с европейска директива. Ще Ви подкрепим за тези текстове, които са европейски, но не крийте зад това желанието си да раздадете на вечни концесии на приближени държавна и общинска собственост. Ние от БСП за България внесохме Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, за да отпадне маловажният случай при битовата престъпност; Законопроект за изменение на Закона за храните, за да помогнем на българските производители и земеделци; Законопроект за изменение на ГПК, за да прекратим със злоупотребите на частните съдебни изпълнители; Кодекс за социално осигуряване, за да се преизчислят всички пенсии; Закон за българския жестомимичен език, за да помогнем на хората с увреждания; и редица други законодателни инициативи. Тези законопроекти обаче не се разглеждат нито в комисии, нито в залата. Работим по 20 минути на ден. (Реплики от Предлагаме нашата – тя не се гледа, за да се прикрие фактът, че имате алтернатива и че има партия, която е тук, за да изпълни предизборните си ангажименти, а не да отстъпва от тях, както направи управляващото мнозинство. Състоянието, в което се намира парламентът, срива авторитета на институцията. Нека всеки от нас да си помисли: онова, което е обещавал в кампанията, и това, което прави вече шеста седмица тук, отговарят ли едно на друго? Ние не желаем на институцията да се гледа като на място, където не се работи. Не желаем да даваме повод определението, което премиерът Борисов даде преди години, да се изпълни със съдържание, а то беше, че народните представители са безделници. Или може би това е целта на днешното Ви поведение върху парламента в парламентарна република да се сложи петното на безделници и на ненужен институт в конституционна България, изпълнителната власт да се фаворизира и да се внуши на обществото, че там е центърът, в който се вземат решенията. Не, не е там. Пламен Манушев.) И първа грижа, освен че е на всеки от нас – да издигнем авторитета на тази институция и да свършим работата, за която сме тук, е на председателя на Народното събрание. Втората причина е, че тази управленска немощ се прикрива с прояви на агресия, омраза, заклеймяване на близо един милион българи. С четири декларации те бяха определяни като не-българи, убийци, пращани бяха в Сибир, в Северна Корея вчера. Липсата на политики и програми беше заменена с връщане в миналото, разделение между българите, обиди към хора с различни разбирания, убеждения и идеи. Председателят на Народното събрание грубо нарушава Правилника, който по силата на решение на Конституционния съд, уважаеми колеги, е закон. И в този закон, в чл. 155, ал. 2 пише: „Народните представители нямат право да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, увреждащи доброто име на гражданите“. Закон, който предвижда, ако това се случи, председателят да реагира така: „прави забележка към народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или заплаха“. Вчера председателят на Народното събрание даде още един повод за исканата оставка след нейното внасяне, като определи изпълнението на този закон, което е негово задължение, като „мракобесие“! Да наложиш наказание за разпространяване на омраза, агресия и насилие според него е мракобесие! Да накажеш за такова нещо било посегателство върху свободата на словото! Това е абсурд: ли си тази жена? КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ние очакваме от председателя на Народното събрание не такова поведение, а налагане на морал и ценности, които са необходими на обществото и които, колеги от ГЕРБ, са ценности и на европейската политика, която издигате като свое верую и носите в името на партията си – „Граждани за европейско развитие на България“. На думи се обявявате против агресията по пътищата, агресията в училищата, домашното насилие – на практика тук, от това място, я стимулирате, показвате и налагате. Като заговорихме за Европа, днес тя и целият цивилизован свят се борят с омразата, агресията, разделението и крайностите.

Българският парламент не е обсъдил и едно изречение. Какво България ще предложи в това председателство? Кои са важните за Европа и за нас, българите, теми, които трябва да се решат? Вместо това – бездействие, нацистки символи, омраза, заклеймяване на различния и антикомунизъм. Когато Европа обсъжда бъдещето си, за което нямате идея – къде да бъде България в това бъдеще (реплики от ГЕРБ), или поне не предлагате тук да я обсъдим, Вие ни връщате в миналото – върнахте България в 90-те години. Ние няма да следим безучастно тази загуба на политическа и ценностна ориентация на България! Ето това тук

Ако не знаете, Вашите лидери на ЕНП са едни от водещите в тази кампания в Европа. Нещо повече, миналия месец Германия прие закон, с който се глобяват до 50 милиона долара Facebook, Twitter, Google, Microsoft, ако до 24 часа не елиминират съобщения в социалните мрежи, които излъчват омраза. Какво правите Вие в този момент?

Това са нашите обръщения до лидерите на Европейската народна партия (показва ги) – Вашето политическо семейство, Жозеф Дол, Антонио Лопес, господин Таяни, господин Юнкер, с които питаме: подкрепят ли партия, която насажда омраза, отрицание и разделение? (Реплики от ГЕРБ.) Питаме ги: на кои принципи залагат

Очакваме на срещата през юни между господин Борисов и госпожа Меркел да бъде обсъден този въпрос и тя да изрази мнение: подкрепя ли правителството на Политическа партия ГЕРБ, което върна на дневен ред нацистки символи? Подкрепя ли изразено от трибуната на Народното събрание на България следното мнение: „След окупацията през 1944 г. комунистическата държава изгражда многократно повече концентрационни лагери за мъчения и убийства на достойни българи от самата нацистка Германия и нейния съюзник в началото на Втората световна война – болшевишкия Съветски Одобрява ли член на българското правителство и вицепремиер да връща темата за хитлеризма? Който позволи всичко това да се случи от трибуната на парламента, като председател на Народното събрание? (Смях от ГЕРБ.) Подкрепя ли хитлеристки символи и поведение? Надяваме се това да бъде обсъдено по време на срещата й с господин Борисов. Защото пред нас и пред Европа има два пътя, дами и господа – или сядаме и обсъждаме бъдещето на Европа и на България, каквото го виждаме, или връщаме разговора в миналото и го анализираме. Ние избираме пътя на бъдещето! Затова сме против стила, с който налагате връщането в миналото и разговора там, защото той е непродуктивен! Искаме разговор за бъдещето на Европа, за бъдещето на българския народ и тъй като Вие не го предлагате, ние го правим със своите позиции, законопроекти и последователно поведение в българския парламент! Пред нас стоят и две задачи – да работим за това, за което сме тук, и да налагаме морал в обществото! Това е отговорност на всеки от нас, но най-висша отговорност – на председателя на Народното събрание. И с двете той не се справя. В името на авторитета на институцията Народно събрание, в името на това да свършим работа за хората и да дадем път на България в европейското й бъдеще искаме оставката на господин Главчев и избиране на човек, който може да посочи този път и да се справи с тези задачи! Благодаря Ви. (Ръкопляскания Тъй като вече разискванията бяха открити, давам думата за изказвания. Заповядайте. (Шум и реплики.) Да, тъй като беше изказване, колегите ми подсказаха, че може да има и реплики. Заповядайте за реплика,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Няма как да не репликирам всеки опит да се дерогира доверието в тази институция и да се смени тежестта на доказване за това. Всички опити за тази дерогация и подриване започнаха от Вас. Какво ненормално има в това служител на Министерския съвет да изпълни Правилника за работа на Министерския съвет? Вие сте стигали максимума в йерархията – до заместник-министър, но знаете, че два пъти в годината Министерският съвет изготвя законодателната си програма. Това е изискване на Министерския съвет по неговия Правилник. Няма какво да развявате едно организационно писмо, което е естественият ход от работата на правителството. Също така няма как да интерполирате и да проектирате от това извода, че правителството нямало управленска програма. Правителството има управленска програма отпреди да бъде конституирано, от изборите. Нашата управленска програма беше представена на избирателя и беше подкрепена от него. специално ще поискам думата, за да разкрия всички манипулации, които правите с интерпретации по законодателната активност на Четиридесет и четвъртото народно събрание. И никаква вина

Няма. Заповядайте, госпожо Нинова, за дуплика.

Казвате, че правителството имало предизборна програма! Не, Политическа партия ГЕРБ имаше предизборна и Обединени патриоти имаха предизборна програма. След като се събрахте, обявихте управленски приоритети, на базата на които казахте тук, че ще представите Програма. Нямате! Кога ще я представите? Няма я! Това не е административно отношение към администрацията, това е нещо по същество – тук пише. Колеги, ще цитирам: „Дайте предложения за конкретни законопроекти, които да послужат за изготвяне на управленска програма.“ Къде Ви е управленската програма, дето се я били имали, и народът я е одобрил преди изборите?!

Къде са шестте хиляди в Министерството на отбраната, тъй като скоро имаше и Консултативен съвет за национална сигурност? Къде Ви е обещаната административна реформа, в която администрацията ще събира сама и по собствено задължение всички документи, за да облекчите бизнеса? Къде е всичко това, което обещахте преди изборите? Отстъплението и от патриотите, и във Вашата програма е ясно. То беше изразено в тези управленски приоритети, на базата на които все още чакаме управленска програма два месеца по-късно.

Заповядайте, господин Велков. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Силно се надявам на Вашето търпение и личния Ви чар да не ми отнемете думата. (Шум

Въпреки че днес това обръщение не мога да го употребя към председателя господин Главчев, тъй като обръщението придоби съвсем друго значение. Моля Ви – всички тези, които подвиквате, нека да бъдем възпитани. Аз Ви слушам много внимателно. Ако забелязахте вчера – всички бяхте тук, аз останах, слушах доклада и взех отношение. Очевидно, че тези, които подвикват, имат богат душевен мир, който определя емоционалната им същност.

Че благодарение на мълчаливото одобрение на председателя на Народното събрание господин Главчев, неусетно и много бързо в Парламентарната група на ГЕРБ се формира радикално крило, и това беше заявено по Национална телевизия неколкократно от присъстващия тук наш колега господин Антон Тодоров. Той каза: „Аз принадлежа към радикалното крило на ГЕРБ“, което едва ли ще зарадва европейските ни приятели, съюзници и съпартийци. Да Ви кажа, господин Главчев, от радикализма

защото господин Тодоров пак по телевизия каза, че е „обещал на неговите избиратели да елиминира господин Зарков“. Как – физически или духовно?

епитети на думи като „безродници“, „касапи“, „колачи“, „убийци“, „кръвопийци“ и прочие „-ийци“ и че господин Гърневски вчера продължи

Господин Тодоров, Вашият баща е предложен от Окръжния комитет на БКП – Стара Загора, за Герой на социалистическия труд, утвърден е от ЦК на БКП. Вашият баща, господин Тодоров, е осъден на девет години лишаване от свобода, заради посегателство – опит за убийство с мотика

КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви към господин Главчев да бъдат отправени Вашите реплики. В момента не обсъждаме господин Тодоров. СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, аз обсъждам поведението на председателя на Народното събрание, който мълчи пред едно бих казал безобразно поведение на хора от неговата група. Добре, господин Главчев, да Ви питам друго. Хайде да оставим настрана, че господин Тодоров е кандидатствал и за надзирател, и за служител в Националната и че е основател на Дружество „Алианс за радикален капитализъм“, и че поддържа тесни контакти с един от тримата в ЦУМ-гейт, който не е главен прокурор, не е от Пловдив и не е от БСП. Да оставим настрана и друго – че той, господин Главчев, който постоянно говори за руски агентури и разузнавания, е в активни връзки с руски граждани, тъй като е учредител на Българската астрологична асоциация. С кого контактува там? Каква е връзката не мога да разбера, господин Велков, с господин Главчев? СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, ето, говоря за господин Главчев. (Смях и оживление.) Благодаря, господин Цветанов, за добрите жестове. Трябва да знаете кого сте приели в групата и че след като е бил главен готвач, той ще Ви сготви рано или късно. Нека да Ви кажа, господин Главчев, че Вие в петък, в грубо нарушение на Правилника на Народното събрание и имиджа – личния, Вашия, бяхте извикан в Министерския съвет, за да се срещнете с чужд държавен глава на тайна среща, за което после казахте, че не го познавате, и да поддържате една политика, за която Турция би погледнала с много особен поглед. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

езика на омразата. Утре е Денят на Ботев, господин Главчев. Вие днес ще ходите на Околчица. И на Вола да отидете, не може да се извисите повече, в очите ми поне. А на онези от радикалното крило ще кажа в стила на Ботев: „Защо не съм и аз писател, писател като Антон, втора „Шайка“ бих написал в парламентарния салон.“ А на Вас, другарю Гърневски, понеже се обърнахте вчера към мен с другари и другарки, не Ви считам за другар. Моите деди, бащи и родственици са оставили костите си по бойните полета. Те лежат на завоя на Черна и в гробището в Марсилия.

Само ще Ви помоля – без обидни квалификации, от всички парламентарни групи. Това е моят призив.

Госпожо Председател, господа и госпожо заместник-председатели, колеги – уважаеми, госпожо Нинова, експертът касиер домакинът Славчо Велков! Няма да повтарям глупости, които изговорихте. Те достатъчно добре говорят за Вас. Вероятно се нуждаете от специализирана помощ, такава каквато често препоръчвате на други хора. Аз мога да Ви я осигуря, ако Вие не си намерите подходящия лечител. По въпроса за това, което казахте. Къде съм кандидатствал, това е само моя работа, това не е Ваша работа. Какъв е бил баща ми, това не е нещо ново. Аз самият съм го написал преди две години: съгрешил е, понесъл си е наказанието и като всеки един от Вас със същите права е. Нека да Ви кажа нещо, което Вашата

Трябва да знаете, че всеки светец има минало, и всеки грешник – бъдеще. Ние не сме престъпници, като онази партия, чиито наследник сте Вие – БКП.

Виждате, че съм максимално коректна към всички. Ще спирам времето в момента, в който превиши двете минути. Заповядайте, господин Гърневски, за лично обяснение

Работата на председателя няма да я обсъждам, защото той си я върши перфектно и няма нужда от такова обсъждане в тази зала. Що се отнася до моята декларация вчера. Ако Вие я бяхте прочели на спокойствие и проследили философията на тази декларация, щяхте да видите, че тя има два аспекта. Първият аспект към господин Кутев – да спрете с демагогията и с разделението в този парламент. Това беше предизвикано от декларацията миналия петък, в която тук беше проявена най-груба политическа интрига – да се ровим в отношенията между членовете на една партия. Къде Ви стяга, господин Кутев, Вас чепикът, защо господин Тодоров е в тази партия, освен да направите груба политическа интрига?! И като чух господин Велков, още веднъж се убеждавам, че след 10 ноември партията Ви трябваше да падне на колене и да се извини за престъпленията, нанесени на българския народ. Днес, господин Велков, го доказахте. Няма да продължавам тази тема никога повече от тази трибуна, но държах да Ви го кажа. в декларацията имаше, ако прочетохте внимателно и я чухте внимателно, продължение на призива на министър-председателя на България в тези сложни времена, в тези изпитания във вътрешен и във външен план, надвиснали над страната, да се обединим не в коалиция, а около национални приоритети за възраждане на страната. Вие категорично отказахте да работите за българския народ, за да продължавате да сеете тук интриги, разделения,

Благодаря Ви, господин Гърневски. Ще имате възможност на изказване.

Господин Велков, досега аз смятах, че сте добър експерт в областта си, но след това изказване, което направихте, само трябва да внеса уточнение: не съм стъпвал в Министерския съвет сигурно повече от година. Дано и другите информации, които сте изнасяли в качеството си на експерт, не са с такава достоверност.

във всяко едно от изказванията си – и в декларацията, и сега, се опитвах да насоча нещата към политики. Да, може би някъде съм говорил гранично, въпреки че ако съм казал каквото и да било по-грубо нещо, то е било цитат от Вашия човек, не са били моите думи. Не че не мога да кажа и по-лоши. Сигурно мога да съчиня ужасни неща. Ако ще се наддаваме с този начин на говорене, който се опитвате да вкарате Вие и господин Тодоров, повярвайте ми, мръснословци тук, в тази зала, има много. Целта на този разговор е да избягаме от това сквернословие и аз затова всичко, което съм казал по-грубо, беше Ваш цитат. Не е била моя дума. А моите думи бяха насочени към политиките и това, което трябва да свършим. За пореден път казвам – 1,5 млн. българи живеят под прага на бедността.

явно е, че се събираме в пълен състав само когато трябва да си правим пиар акции. Искам в интерес на истината да дам само две числа. Да, вярно е, че за политическа партия ГЕРБ са гласували 1 млн. 150 хил. – 1 млн. 200 хил. български избиратели, които са около 17-18% от българските избиратели. Така че нека да не се превъзбуждаме, защото може да го гледаме обратно и да кажем, че над 80% от българските избиратели не са подкрепили нито политическа партия ГЕРБ, нито управленската им програма. Но репликата ми е следната. По повод: „Спасе, оля се!“ и така нататък, искам да Ви кажа, че на практика всички Вие

господин Велков, надявам се, че ще бъдете по-умерен. Добрият тон в залата се върна. Благодаря. Уважаема госпожо Председателстващ, разбира се, че ще бъда по-умерен, тъй като става въпрос за дуплика.

Ако желаете. Ако искате, ще извикаме тук, ще поканим и журналистката да Ви каже. Но това няма значение. Аз бих искал, уважаеми колеги, да призова към друго. Също и, господин Велчев, с цялото си уважение – ние с Вас сме авиационни хора, казах Ви, че може и да ме дебнете. Може да ме дебнете, ако искате, и от самолет, и от дрон, и по телевизия, и по телепатия – ако искате!

и призовавам всички – нека този ден, денят, предшестващ Ботевите тържества, да бъде последният, в който тук се говори на езика на омразата.

подмятанията му следващия път ще му донеса два от четирите дипломатически паспорта, които съм ползвал по време на работата си, за да види длъжността ми. Ако сте чували, господин Тодоров, на френски какво означава „chargé

В момента, в който по каквато и да е причина чуете лични данни за който и да е народен представител, негов роднина, от страна на опозицията, моля да вземате думата и за България“ и ДПС.) Защо? Защото Вашата ръководителка госпожа Нинова правилно каза какви са задълженията на председателстващия, включително да се опазва доброто име и реномето на народните представители, а аз бих казал – на всички. Ясно е, че Вие имате досиета. Ясно е, че искате да ги покажете. Ясно е, че искате да говорите кой какъв е бил през 1970 г. 1975 г., 1980 г. Но единственият, който има право в този дебат да говори лично,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, тъкмо с колегите мислехме да Ви похвалим, че давате сигнали да бъдете добър председател на Народното събрание, допуснахте от тази трибуна допуснахте от тази трибуна председател на Правна комисия да Ви призовава да отнемате думата, когато е извършено някакво нарушение само от депутати на опозицията.

Много Ви се радват! Уважаема госпожо Председател, така както е по Правилник – а не Председателстващ! Нали ще спазваме правилата? Уважаеми колеги народни представители, за да изместим дебата и отидем в темата, бих искала да направя едно отклонение. Днес е един прекрасен празник на всички български деца и аз им го честитя. Нека да бъдат поздравени всички, включително и тези в залата, които са съхранили в себе си всичко детско. А аз знам, че между нас има и такива. Не станах за лично обяснение, господин Велков, по много причини, една от които е Вашето изречение – Вие бяхте тук, аз останах в зала. Защо го казвам? Защото днешният дебат е свързан с искането за една оставка поради тази причина, че парламентът не работи, че шест седмици вече нямаме законодателна инициатива

входирани са пет законопроекта от парламентарната група на БСП и още пет от Политическа партия ГЕРБ. Организационните обструкции, които се тълкуват от тази трибуна, не са приятни, защото не са верни. И ако Вие имате кредо да не работите, има друг смисъл – върнете парите, които сте получили за тази седмица, защото не сте ги изработили. Аз съм ги изработила. Комисиите работят изключително активно, но саботирането на приемането на тези материали е Ваше, не наше. Така че бъдете по-търпеливи и изчакайте, за да видим какво ще направим с така наречената „Управленска програма“ и как ние ще я изпълним, защото я има. Апострофите тук са излишни. Ще се върна към мотивите, защото опитът ми подсказа, прочитайки стенограмите в минали заседания на парламента, какво се случваше тогава. А тогава бяхте много активни в защита и аз няма персонално да цитирам, за да няма допълнителни изказвания и лични обяснения. от мотивите, защото отдолу са се подписали хора, които за краткия период от време, в което работим, създадоха доста нелицеприятно отношение към себе си като начин на комуникация, като изказ и като диалог в залата и по медиите. Днес в една ефирна

Ако това е начин да се опитате да промените дневния ред на Народното събрание, да покажете, че работите, то той не е най-добрият. По мотивите. Тук са формулирани тези, например „Председателят грубо нарушава процедурните правила“. Кога и как, уважаеми колеги, председателят наруши правилата? Когато Вие дори не знаете, че в хода на изказването трябва да имате след това декларация, за да Ви се удължи времето, когато Вие дори не знаете, че човекът, който стои зад мен, е председател, а не председателстващ. Когато Вие самите не спазвате тези правила! Това, което Вие наричате „истеричен цитат“, което е заложено в мотивите, и искате обединение, но на каква база, колеги? На каква база можем да имаме обединение? Казвате, че сме разделени. Та ние никога не сме обединени! Нашата изконна идеология е различна, нашето отношение към нашите избиратели е различно. Цитирате това обединение, но на каква база? На база Скравена, на база Белене, на база възродителен процес?! Това ли са Вашите тези? Цензура. Уважаеми колеги, няма цензура. Народният представител трябва да има автоцензура, когато застане на тази трибуна. Аз разбирам, че този дебат днес е много важен за опозицията и че това е опозиционен инструмент на парламентаризма и плурализма в тази зала. Запознавайки се с мотивите, прочетох някои стенограми от миналите мандати. Те бяха асиметрични, което и аз искам да дам асиметричен отговор. Пледирате, че има груба сила. Към кого? Към една нежна опозиция? Говорите за откровени лъжи и манипулации. Към кого? Кой направи тези лъжи и манипулации от тази трибуна? Няма да връщам историята назад как се изгражда един парламент, когато трябваше да защитава един Ваш заместник-председател – господин Курумбашев, заместник-председател на Народното събрание, и каза, че той е изграден. Господин Главчев е четвърти мандат народен представител. Аз не смятам, че има по-изградени политически, професионално, хора с физиономия, които могат да заемат този пост и тази позиция. Юридически термин – нарича се „обективна невъзможност“. Отново цитирам. Един от Вашите колеги нарече това „неосъзната безпомощност“ и го сложи в скоби. Каза „шменди капели“. Това е Ваш израз и дано колегата да се сети кой е той и защо го казва. Чудех се на този пасквил, колеги. Много елементарно скалъпен. И се сетих, че искате да работите, обаче как? С един опозиционен екстаз, за да подменяте тезите, да подменяте словото, да правите партийна пропаганда, изградена върху опорни точки. Това е политически автогол. Процедурата е част от парламентарния разум, а не част от злоупотребата. Искаме да налагаме стандарти на политическо поведение. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да го направиш, четвърто е да го покажеш от тази трибуна. Това са все качества. Има и млади, и нови колеги, които и днес в кулоарите казаха, че са отвратени от този стил на нашата работа и на политическо поведение. Когато липсват смислени аргументи и подменени политически тези, става интрига и оръжие, недобро оръжие. Бих искала да излезете от оня унес, „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“. Сигурно се сещате чий е този цитат.

Зад Вас и зад нас са избирателите. Не си позволявайте номенклатурни подвиквания, защото времето тече, но тече по-бързо за Вас, а ние ще управляваме четири години и ще докажем, че нашата Управленска програма може да бъде изпълнена и че народът ще ни избира дотогава, докато работим за него. А днес Ви желая успех. И приключете с тази интрига. Разбира се, че ще подкрепим господин Главчев, защото аз го познавам от четири години.

Ние ще го подкрепим, защото има смисъл да се работи и има смисъл опозицията да бъде такава, каквато трябва да бъде. Надявам се Вие да се превърнете в нея. Благодаря. (Ръкопляскания

искаме оставката на господир Главчев, защото парламентът не работи. Вие ни призовавате да работим и ние точно това искаме. Тук се обединихме. Второ, езикът на омразата идва от Вас. Ние не искаме този език на омразата. Искаме да си вършим работата.

Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Дукова, слушах внимателно изказването. Пропуснахте обаче да споменете на обвиненията, че този парламент не работи,

една Временна правна комисия, която беше направена уж за да приеме Правилника, но която Временна правна комисия разгледа и днес, и в Четиридесет и втория парламент Закона за изменение на ДАНС, за да бъде избран председател на ДАНС, предложен и гласуван от тази част на залата беше изменен Законът за Министерство на вътрешните работи. Бяха направени изменения в Наказателно процесуалния кодекс, касаещи срока на разследване, говореше се за определени хора. Тези законопроекти бяха внесени и бяха разгледани без изобщо да минат по другите комисии, то нямаше комисии. Тази практика ли искате да бъде възродена от тази част на залата? Но тогава вследствие на тези гласувания Законът за ДАНС, избиране на председателя, кой, ние знаем кой беше избран, кой го беше предложил (посочва лявата част

Председател, уважаеми колеги! Прав сте, господин Стойнев. Ние сме тук да работим, но знаете ли как искаме да работим? - така че да няма тези протести, които Вие добре помните. Да няма бели автобуси, в които да се крием и да няма отстъпления през задните входове и срам пред хората. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ще кажа още нещо, уважаеми колеги. Част от Вас са работили в службите, знаят много информация, напира в тях да я споделят в залата – не е моята тема. Децата не отговарят за греховете на бащите си, господин Стойнев, защото ако трябваше да отговарят – един от Вас нямаше да го има в тази зала, защото баща му убиваше в концлагерите в Белене.

ние помним законодателна програма, която не се изпълнява. Ние помним дневен ред, който изкара хората близо година на улицата. Не искаме този дневен ред. Да, ще работим за България.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги народни представители! Аз се съгласявам с констатацията, че ние се намираме в необичайна ситуация – да искаме оставката на председателя на Народното събрание шест седмици след като парламентът е конституиран.

и към действия, които биха застрашили по някакъв начин парламентаризма в страната и социалния мир.

„извикване на живот“ в българското обществено пространство на тежката историческа дискусия за XX век, която, както е известно на всички в тази зала, няма да бъде разрешена, защото и днес в българското общество и според нас има две версии за българската история през XX век. Не искам да ги очертавам, но националното съгласие, помирението, конструктивната работа за бъдещето – да се трудим, както призова нашата колежка, тази славна дума бих цитирал аз, тъй като започнахте с цитати от литературата, нека да приключим с този въпрос, ако имаме сили. Ние поставихме въпроса за оставката на господин Главчев, но аз тук искам да направя едно уточнение и се съгласявам с него, когато той каза, че става въпрос за декларации на парламентарни групи, а не за индивидуални изявления на народни представители. Но тук отговорността на Политическа партия ГЕРБ става още по-голяма, ако тези констатации в декларациите не са индивидуалното мнение на на нашия колега Спас Гърневски и на нашия колега Антон Тодоров, а са мнение на цялата парламентарна група на ГЕРБ, изразител на политическите виждания на партия ГЕРБ. Ако ние разсъждаваме по тази логика и влезем в тази логика, това означава, че не някакво радикално крило, ядро или каквото и да било там, или радикален облак фигурира в парламентарната зала, а това е общата оценка на партия ГЕРБ за БСП, за нашата история, за характера на нашата партия. Ние това нещо няма да го приемем никога. И поради тази причина поискахме оставката на господин Главчев, защото тези декларации означават, че няма никакво преосмисляне от определени среди, може би в партия ГЕРБ, аз не зная дали сред ръководството е така, на тези две радикално противоположни виждания за българската история през XX век. Ние ще защитаваме и многократно сме го казвали социалистическия период в развитието на България като конструктивен, градивен, постигнал върхове в културата, историята, икономиката, науката и Българската социалистическа партия е партията, която е символ на този период. Ние няма да допуснем партията на българските работници, която през 1914 г. заедно с партията на земеделците се обяви срещу Първата световна война, да бъде квалифицирана по друг начин, която плати със скъпи жертви Деветоюнския фашистки преврат и партизанската война в България. Считам, че по тези въпроси или ще се приеме общо разбиране за нашата история, за нашите ценности и консолидация, което всички ние искаме, или то ще остане една кабинетна фразеология на една партия, която временно се озовава във властта. Поради тази причина днешният дебат е изключително сериозен. Той не е само за оставката на господин Главчев. Той е за позицията на Политическа партия ГЕРБ по отношение на миналото и, разбира се, по отношение на бъдещето. Затова, уважаеми колеги, ние поставихме на дневен ред този въпрос. Затова не работи и парламентът, не защото няма написани законопроекти, не защото администрацията, на която някой е решил да изпрати писмо, за да си състави програмата, не си е свършила работата, а защото дневният ред – политическият на България, на нашето общество, на управлението на нашата държава го няма. И го няма не заради едно неуспешно партийно усилие, не заради извънредните избори, заради това, че някой си е написал прибързано предизборна програма, за да я има, а защото съдържателните въпроси на българското общество отсъстват от този дневен ред. И тук аз наистина изказвам моето съжаление към ситуацията, в която попадна господин Главчев, защото той не може да запълни със собствената си роля този политически, идеен, идеологически, кадрови и всякакъв друг дефицит. И ако ние сме наясно с проблемите, които стоят пред България, и ако ние сме наясно с нашите собствени, включително и на управляващото мнозинство недъзи – кадрови, политически, идейни и други недостатъци, то тогава ние ще намерим онзи път, в който авторитетът на българската институция Народно събрание да бъде такъв, че българските граждани да вярват, а не социологическите агенции да констатират някакви проценти през няколко месеца. Нашият авторитет не може да се крепи върху социологическите агенции. В основата на днешния проблем, на днешното стълкновение, на днешното неразбиране, и с това искам да приключа, е онзи неразрешен въпрос, онази наша двойствена, диаметрално противоположна оценка за нашата собствена история – кои сме ние и къде се намираме? БСП няма да се примири с тази версия, с тези квалификации, с това, ще кажа, отклоняващо се поведение и във всеки един момент, в който се поставя под съмнение парламентарният характер на партията, във всеки един момент, в който се поставя под съмнение историята на Българската работническа, Социалдемократическа, Комунистическа и Българска социалистическа партия, Вие ще получавате съответния политически отговор дотогава, докато разберете, че българската история, историята на нашата партия, нашите политически виждания са същностен елемент на развитието на българското общество.

(ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, колеги! Взимам думата за реплика, тъй като господин Жаблянов се опита да изопачи българската история и да каже, че моят дядо е отишъл да води империалистическа война в 1915 г. и че усилието на целия български народ, и най-голямото усилие на българския народ в неговата история за освобождение на братята си и за обединението на отечеството е нещо империалистическо. Целият народ е отишъл да се бие, да освобождава братята си. И тази война – не знам каква декларация са приели неговата партия и земеделците – е нещо, което не е трябвало да започваме, че има някакви империалистически цели, да вземем на някой земите, не, не е било така! Сто и двадесет хиляди жертви дава народът с 250 хиляди ранени, за да освободи братята и да обедини Отечеството. Така че го дължим на тези мъже,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Манушев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Изключително съм доволен от репликата. Благодаря за нея – което само показва, че онзи път, за който говорим, минава през доброто познаване на историята. Войната, за която Вие говорите, е Балканската война. Декларацията от българските земеделци и българските социалдемократи е приета по повод на Първата световна война – това са две отделни войни. Вторият въпрос, който също е важен – названието на Първата световна война „империалистическа“ не е дадено от българските социалдемократи. Това е война, която има поредица от названия: голямата война, европейската война, Първа световна война, империалистическа война и всякаква война. Това са важни уточнения, защото думите, когато ги използваме, имат конкретно съдържание и означават нещо. Благодаря за репликата. Уточнението е изключително важно! За нас, социалистите, социалдемократите и комунистите въпросът за мира винаги е бил над въпроса за войната. Уважавам разбиранията на един адмирал от Българската армия, разбира се, той винаги има друго отношение по тази тема. Ставаше въпрос обаче за ясен контекст, за конкретни квалификации, които бяха употребени в декларациите, и в този контекст използвах този пример. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо Председател! Колеги, доколкото виждам, Вие искахте оставката на председателя на Народното събрание, и то за всяване на омраза.

Моля да се гласува и най-накрая да се спре този срамен дебат. И Ви моля за това.

По отношение на репликата – Вашият призив, Вежди Рашидов, защо го правите сега, а не преди тези кървави декларации? Сега изведнъж се сетихте,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

заставате ли с лицето си, с интелекта си, с умението си да отразявате действителността, зад това, че правите живота по-красив с двете декларации? Благодаря.

Госпожо Председател, колеги, направих това изказване, за да се прекрати, не за друго. Срамно е, когато в кулоарите на този парламент – днес е 1 юни, има толкова много малки дечица, които чакат да ни поздравят, ние да им показваме какви сме. (Реплика.) Не, не изглеждаме добре в техните очи. Затова помолих да спрем омразата. В цялата зала цари омраза. Започнахте да искате оставка от омраза заради омраза и всявате омраза. Не се усещате отстрани. Затова помолих да гласуваме да се прекрати това нещо и каквото покажат гласовете, и да отидем пред децата с чисти лица. Това предложих. Наистина в кулоарите седят едни малки наши деца

Заповядайте, господин Хамид

Парламентарната група на Движението за права и свободи ще гласува за исканата оставка на председателя на Народното събрание, защото той системно и неведнъж при водене на заседания в своята дейност допуска езика на омразата в българския парламент. Парламентарната група ще подкрепи исканата оставка, защото, допускайки езика на омразата, председателят на Народното събрание остава безучастен, и този език на омразата не получава своя достоен отговор от председателя на Народното събрание. Езикът на омразата, уважаеми народни представители, не е ново явление в българския парламент, в българското общество. Непрестанна борба на Движението за права и свободи – повече от десет години, ежедневно, във всякакви формати водим борба срещу използването на езика на омразата. Днес в Европа най-голямото гражданско обединение, най-голямото движение е борбата срещу езика на омразата. Най-големият парламентарен форум 47 държави, Съветът на Европа, повече от три години всяко заседание започва с призив срещу езика на омразата, всички вдигаме едни табелки „Но хейтспийч, но хейтспийч!“, включително и народните представители от ГЕРБ. от ГЕРБ. Колеги, допускането на езика на омразата от председателя на Народното събрание е недопустимо в българския парламент. Няма реакция срещу народните представители след това. Нещо повече, тези, които използват езика на омразата от трибуната, със същия тон, с който използват езика на омразата, призовават за обединение и единение. Никой не може да го разбере това, колеги. Преди малко спорихте по исторически факти за балканските войни. Нека да се върнем към действителността, а тя не е лицеприятна. Днес езика на омразата, който председателят на Народното събрание допуска в българския парламент, е официален език и в Министерския съвет, и в българския парламент, и в българското общество. Днес, колеги, езикът на омразата се е превърнал в основна ценност на това мнозинство. Докъде ще ни доведе това? Как Как Ви звучи този призив в много изказвания от народни представители: „България над всичко!“, в контекста на буквалния превод от немски? До какво е довел този призив целия свят? Всички знаем – събитията са трагични. Няма място за езика на омразата в този парламент, няма място за такова поведение. Призоваваме Ви, господин Главчев, имахте шанс да избегнете този дебат и да се възползвате от т. 1 в ал. 1 на чл. 5. Вие не го направихте. Можехте да напуснете парламента с достойнство. Затова всеки ден, всеки ден и час Вашата оставка ще бъде на дневен ред в българското общество. Благодаря Ви.

Една малка бележка от „Обединени патриоти“. Тук терминът „език на омразата“, която слушам от 13 години в този парламент, се използва да се прикрива истината. Когато решиш да кажеш нещо, което е вярно, веднага ти казват: „език на омразата“. В Европа е същото – политическата коректност е закрила истинския европейски живот и те просто имитират нещо, което го няма. Аз съм бил тук, когато народни представители от Движението за права и свободи са говорили с езика на омразата много пъти,

Аз си мълчах тогава, да не влизам в лични конфликти тук, да не стават скандали. Това беше истината. Когато се говори истината, може да се употребяват, разбира се, и по-меки думи, но от това тя няма да пострада, нито ще стане език на омразата. Престанете с това „език на омразата“, защото езикът на омразата става Ваша мантра, Ваш девиз. Освен това „България над всичко“ е девизът на „Обединени патриоти“. Никой няма право да променя този девиз. Никой няма право да ни обвинява и да сравнява този девиз с нацисткия: „Дойчланд, дойчланд юбер алес!“ Ние никога не сме призовавали да се унищожават други народи, не сме призовавали към насилия, не сме се занимавали с омраза към другите народи. Ние просто говорим истината в защита на българския народ. Това мога да го дискутирам както искате. Понеже смятам, че дебатът, който тук правим, е несериозен, затова не се и обаждаме,

Въпросът за истината, господин Станилов, както е записано в българската Конституция, не може да бъде притежание на една политическа партия. Вие може да се стараете да говорите истината такава, каквато е според Вас, но в Конституцията пише, че нито една партийна идеология не може да бъде обявявана за изключителна, държавна и така нататък. Този член от Конституцията предпазва именно от това, от което Вие се притеснявате да не бъде обявена една партийна истина за истина на всички българи и на всички български граждани. Затова има така наречения „плурализъм“ на мненията, на мисленето, на вижданията, на идеите. Не ни призовавайте, моля Ви, уважавам много констатациите и споделям много от вижданията на колегите от патриотичните партии, но не ни принуждавайте да възприемаме Вашето виждане за истината, тъй като политическата истина не съществува. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Жаблянов. Втора реплика? Не виждам. Дуплика – господин Станилов. Професор Станилов, заповядайте. Нашата истина, както каза колегата, ще стане действително неполитическа, когато я припознае целият български народ. Никого не сме принуждавали към нищо. Ние твърдим това, което мислим, и е това, което вярваме. Конфронтациите, които настъпват след определени наши действия, са следствие от нашите виждания за нещата, за състоянието на българския народ. Самият факт, че няколко партии след известно време от създаването, от влизането на българска патриотична, националистическа и прочее партия в парламента, фактът, че в много програми нашите виждания намериха място, говори, че все пак някой се доближава до нашата истина.

уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ няма да подкрепи Проекта за решение, тъй като общо взето го оценяваме като едно усилиe на опозицията, което като цяло е безпомощно, инфантилно, безсмислено, изсмукано от пръстите. Просто ние не чухме в рамките на дебата нито едно персонално обвинение, нито едно явно нарушение от страна на Председателя, чийто пост се оспорва. Честно казано, като слушах изказванията, се чудех всъщност какво искат колегите отляво – оставката на Председателя или заличаване на политическа партия ГЕРБ, заличаване на антикомунизма като начин на мислене. Това не е е смислено като политическо поведение, поне според нас. Непрекъснато, както и колегата каза, се говори за някакъв език на омразата, размахват се някакви общи фрази. Същото го виждаме и отляво – същото абсолютно клеймене, немотивирано обвиняване и като цяло желание за противопоставяне, като че ли това противопоставяне е единствената причина да се оправдае думичката „алтернатива“, която вляво сте си залепили. Не, не е противопоставянето това, което може да Ви направи алтернатива, конструктивизмът може да Ви направи и това е нашето пожелание към Вас. Стига циркове, стига празни шоу програми, по-добре да търсим ония тези, по които конструктивно да се дебатира. В случая, в първите дни на работата на Народното събрание да се иска оставката на Председателя правителството не правело нещо, друг не внасял законопроекти и така нататък, тоест нищо, което е свързано пряко с неговата работа, за мен и за нашата група е просто пореден пиарски ход на левицата и поради тази причина няма да го подкрепим. Благодаря Ви, господин Веселинов. Реплики към изказването на господин Веселинов? Не виждам. Господин Попов, заповядайте за изказване. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Казват, че мълчанието е знак на съгласие. Аз до този момент като че ли виждам от управляващото мнозинство гузно да мълчат по отношение на същината на поставения днес въпрос. В началото на това Народно събрание, след избирането му, господин Главчев ясно и категорично заяви и обеща обективно да ръководи заседанията на Народното събрание, да спазва Правилника, да работи за издигане авторитета, имиджа на Народното събрание. Само седмици след това обещание, след избирането му, господин Главчев наруши собственото си обещание, и то системно, нарушавайки Правилника. Между впрочем такова е и поведението на парламентарната група на ГЕРБ – от една страна говорят за обединение около национални приоритети, а от друга страна, декларират, повтарям, декларират тук, от тази трибуна, разделение и омраза. Аз разбирам тази тактика. Това се прави, защото се прикрива една управленска немощ, чрез кървави декларации. Разбирам я, но това не е управленско, това не е държавническо, не е и демократично. Системно господин Главчев нарушава Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а съгласно чл. 8, ал. 1, т. 10 – Председателят на Народното събрание осигурява и следи за спазване на този Правилник, същият Правилник, който Вие, уважаеми народни представители патриоти“, гласувахте тук само преди шест седмици. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Кога господин Главчев спази изискванията на чл. 158, който ясно гласи, че забележка се прави от председателя към народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги

Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но не повече от три – това е най-тежката мярка, между другото, народен представител, който оскърбява Народното събрание. Какво е по съществото си Народното събрание, уважаеми народни представители? Не сме ли това тук всичките ние, включително и парламентарната група на „БСП за България“, която представлява в това Народно събрание 1 милион българи?

каквито и да било мерки съгласно Правилника, два пъти от тук се повтори – небългарска партия ни нарекоха. Как господин Главчев и защо господин Главчев не повдигна въпроса пред председателите на постоянните комисии защо не внасят в заседанията на съответните комисии внесените от нас законопроекти – важни законопроекти за нашето общество, още в началото на това Народно събрание.

Защо господин Главчев не обърна внимание на председателите? Нямаме също отговор. Ето я системността в неговото поведение и в нарушаване на Правилника на Народното събрание. Накрая, в навечерието на честванията на Ботевите празници, обръщам се към тези, които пишат тези кървави декларации,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Ние наистина ще подкрепим, взехме решение на заседание на парламентарната група, искането за оставка и основният мотив е наистина допускането на езика на омразата. Аз уважавам професор Станилов и като историк, и като човек, и като опонент, но езикът на опита с благ тон да обясним, че аргументите не са език на омразата, не отговаря на истината. От тази трибуна наистина има случаи, в които се лее сериозен език на омразата. Изкушавам се, но няма да го направя, да цитирам Евангелието на Йоан, защото то започва с думи за словото…(Шум и реплики от ГЕРБ.) Няма да го цитирам, казвам с какво започва и какво е значението на словото. Всъщност, словото е изключително важно нещо, а казано от парламентарната трибуна, то поражда действие. Поражда действие на разделение, поражда действие на омраза между хората, между отделните партийни пристрастия, по-лошо – между отделни религиозни общности, по-лошо – между отделни етнически групи, и още по-лошо – това има пряко отношение към националната сигурност. И ако историците не знаят, че това има пряко отношение към националната сигурност, аз не знам кой трябва да знае. Реки от кръв са се лели, предизвикани от слово на омразата. Първо, от слово, а не от действие! И тук от тази трибуна, почитаеми господин Главчев, нашето виждане, виждането на ДПС, е, че по никакъв начин не може да бъде позволявано това да се случва. И това е работа на първия между равни и затова ние имаме упрек към Вас. Не може да го позволявате това. Не че в други парламенти други председатели не са го позволявали, но сме реагирали и тогава по същия начин. Независимо от това дали ще останете председател, или ще бъде избран нов, нашето изискване по тази точка ще бъде винаги едно и също, непреклонно. Хората слушат, хората се влияят. Колкото и нашите действия да са свалили рейтинга на тази институция, тази трибуна е много висока. Думите от тази трибуна се чуват, хората се влияят. Затова не е шега този дебат днес, не е измислен и не е политизиран. Ако трябва да подкрепя с примери, със сигурност ще дам много примери колко пъти от тази трибуна наистина имаше език на омразата и съответно език на разделението, и на насаждането на конфликт. Но не е нужно. Многократно ги изнасяхме в медиите, и от трибуната, и в декларации, просто няма нужда едно и също да си го напомняме непрекъснато. Напротив, трябва от тази трибуна да успокояваме онова, което се случва в обществото, трябва да водим точно такава политика със словото, защото словото е основното оръжие на политиката. Аз не мога да се съглася, че езикът на омразата представлява аргументи в една или друга патриотична или националистическа формация. Не може да наричаш майки „кучки“ и това да е партийна програма, не може религиозни дейци, които призовават молещите се, призовават Бог от името на молещите, да ги наричаш „виещи“ и така нататък и това да не предизвиква ответна реакция, ответно чувство в тази група хора, които и да са те. Така че много сериозно трябва да се замислим след този дебат и този, който стои зад нас като пръв между равни, който и да е той, категорично не трябва да го прави.

е вложена цялата ни философия и целият ни възглед за мирно съвместно съществуване между всички хора в България, между етносите, между различните религии и това е това е философията на нашето общество, на мира, който успяхме да опазим, когато съседите ни не успяха да го опазят. Примерът, който даваме оттук, разбира се, и от медиите, от другото ни говорене на публични места, е много важен, но днес говорим за говоренето ни тук, от тази трибуна. Другата тема, която е изключително важна, когато става въпрос за първия между равни, е да се отнася еднакво към всички – и към своите, и към опонентите. Не може да прекъсваш точно на минутата, както изисква Правилникът, опонентите и опозицията, а да си благосклонен към своите, най-малкото не говори за добро възпитание. Аз ще кажа, че това изяжда духа на парламентаризма в залата. Правилникът трябва да се спазва, но освен буква на Закона, какъвто е Правилникът, има и дух на Закона и парламентаризмът е по-важното нещо от буквата на Правилника. Не бива да се говори дълго и много, но не бива и да се прекъсва формално, човек трябва да си завърши мисълта. Тук, на тази трибуна, не се качват роботи, които са програмирани на две минути и точно на секундата изключват. Това е абсолютно недопустимо, превръща Народното събрание в какво – в неговото отрицание, не в парламент. Затова аз Ви предлагам, колеги от ГЕРБ, и към Вас се обръщам, господин Главчев, сериозно се отнесете към критиките, които получавате, независимо от това какъв ще е резултатът от гласуването. Ние наистина искаме българският парламент

Не виждам. Други изказвания? Няма. Давам думата на господин Биков. Заповядайте.

Моля Ви за търпение и тишина в залата! Съжалявам. Знам, че се твърде раними. Разбрах го днес. Искането на тази оставка не е процедурен въпрос. Това е политически въпрос и е част от политически процес. Това е част от политически процес, който започна преди една година. От една година насам БСП и Вашият стратегически партньор от ДПС организирате конфронтация в обществото. Аз ще Ви припомня серия от дезинформации, които течаха в продължение на една година. Постановление 208, за което вече не говорите, което наричате „национално предателство“… БИКОВ: Точно, така, отменено и заменено с едно много по-либерално постановление от правителството, назначено от президента господин Радев.

Заливате ни с лъжи цяла предизборна кампания. Ние Ви отговорихме по следния начин след изборите: предложихме на госпожа Нинова да стане председател на Народното събрание. Тя е в правото си да откаже, приемаме тази нейна позиция. Дадохме Ви председателството на три парламентарни комисии, подкрепихме Ви за две Ваши предложения за анкетни комисии. Това беше жест. Това беше политически жест за водене на цивилизован диалог в 44-то Народно събрание. На този жест Вие отговорихте, като ни нарекохте фашисти, крайни националисти, обвинихте ни в цензура, в погубване на демокрацията, а днес и в слово на омразата. Това беше Вашата политическа позиция. Днес искате оставката на председателя на Народното събрание, за да дестабилизирате държавата. Това е стратегията, която вървеше през последната една година и която не успя благодарение на нас и благодарение на българския народ, който не Ви позволи да влезете в управлението и да се провалите за пореден път. Вие трябва да сте благодарни на този народ, защото този народ осъзна, че Вие се намирате в криза на идентичността

Благодаря Ви за вниманието и се надявам след този дебат това да спре, въпреки че не вярвам. Мисля, че ще продължите с Вашата деструктивна дейност и с това да се опитвате да дестабилизирате България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Реплика, господин Стойнев. Точно за това говорим и явно Вие не можахте да се сдържите и показахте истинската си същност. Вие продължихте с този език на обиди за деструктивност и че, едва ли не, виждате ли, ние искаме да работим против стабилизацията на страната. Напротив, този дебат е точно обратният дебат – дебатът да работим, да се приемат закони, и разбира се, да има сблъсък между лявото и дясното, защото тук е именно мястото за този политически сблъсък! Не знам за каква деструктивност говорите и как Вие стабилизирате всичко, при положение че Политическа партия ГЕРБ нито един път досега не си е изкарала мандата! Вие не можете да изкарате един мандат и говорите как, виждате ли, правите голямата стабилизация! Обаче Вие не се стърпяхте и затова ние започнахме съвсем ясно и обяснихме какви са нашите доводи за тази оставка на председателя господин Главчев. Искаме да работим и да се спре с тези обиди, но Вие де факто потвърждавате тази наша теза! Вие искате този сблъсък и искате тази омраза, Вие искате това разделение. Ако наистина седнем и изберем нов председател и се разберем наистина, че законите, които сте вкарали, защото – да, и Вие сте внесли закони, но и за нас е важно. Ние ги внесохме много по-отдавна и нищо не се случва! Това е проблемът, а не е въпросът в самата бройка, но Вие де факто искате този политически сблъсък. Да, ще го получите. Вие ще го получите, но в крайна сметка Вие сте потвърждение за думите, които казахте, че омразата идва именно отдясно. Благодаря. (Ръкопляскания Реплики, други? Първо, да видя от другите групи, за да може да редуваме. Заповядайте, господин Симов. Уважаема госпожо Председател, скъпи колеги! Уважаеми господин Биков, радвам се да видя от Вас познание на Комунистическия манифест, други леви текстове, обаче искам да Ви препоръчам нещо друго. Знаете ли, че аз съм от Пловдив и ще Ви цитирам един пловдивски пролетарски поет, който е написал следното четиристишие: „Един войн от изток ще връхлети върху смъртта, положил исторически изпит, оценен с алена звезда!“. Името му е Спас Гърневски. Да бяхте прочели и неговото творчество!

Други реплики? Дуплика? Заповядайте, господин Биков.

Вие направихте първите изстрели в тази битка. Аз също не съм привърженик на това днес тук да стои и да се караме, и днес да губим време за нещо абсолютно излишно – на шестата седмица да искаме оставката на председателя на парламента! Моля Ви за тишина в залата! и прогнозира какво ще се случи, и то много точно, когато Вашата идея победи, или тази Ваша идея, чиято основа е на революционния принцип, повтарям на базата на унищожаването на религията и семейството, на базата на унищожаването на държавата и държавността – това е Комунистическият манифест, на база унищожаването на частната собственост. Явно е във Вашия генезис, въпреки че вероятно повечето от Вас не са го чели, но в генезиса на Вашата партия се проектира в сегашното време. Съжалявам, че оценявате историята по друг начин от този, по който ние я оценяваме, и със сигурност ще имаме сблъсъци и занапред, но аз се надявам все пак да помним, че сме български депутати и трябва да защитаваме българския национален интерес в една много сложна международна среда вместо да се занимаваме с глупостите, с които ни занимавате в момента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Биков.

Виждаме, че днешният ден е доста емоционален от гледна точка на това, че всички народни представители присъстват в залата. Защото по време на заседанията имаше парламентарни групи, които напускаха заседанията, за да правят своите събирания на парламентарните си групи. Аз смятам, че мотивите за оставката са несъстоятелни и по начина, по който върви дебатът досега, за всички става ясно, че това беше само да може да има някаква дейност от парламентарната група на „БСП за България“, за да може действително да покажат, че имат някакъв характер. Вчера, когато излязохте и напуснахте пленарната зала – да, действително остана само един народен представител от Вашата парламентарна група – Вие водихте дебати, доколкото се говореше в кулоарите, че сте искали да напускате парламента. Защо не го напуснахте? Защото знаете, че няма как да застанете пред избирателите и да кажете, че напуснахте парламента, за да можете да си задоволите политическия…

за разлика от предишните Ви парламентарни групи, които присъстваха в предишните парламенти, можеше действително да се говори много градивно по законопроектите, които постъпваха в Деловодството и, разбира се, дебатите, които се водят в комисиите и в пленарната зала. Само да Ви кажа, че не количеството на внесените законопроекти е равно на качеството, което излиза от българския парламент. И това, което Вие казвате, че липсва законодателна инициатива от парламента – аз смятам, че все пак когато има законодателство, което пряко кореспондира с поетите ангажименти на една политическа партия или на управляващото мнозинство, сами разбирате, че някои от тях трябва да минат и през Министерския съвет. Точно тук мога да Ви кажа, че ако бяхме толкова активни, колкото бяхте в Четиридесет и втория парламент, може би щяхме да създадем много по-голямо напрежение. Но това, което в момента прави българското правителство и дава за пример антикорупционното законодателство, което е готово, и ние можеше да го внесем още в първия ден, ние не го внесохме, защото Министерският съвет и респективно Министерството на правосъдието създаде работна група, за да може да мине на обществено обсъждане и да чуем и неправителствения сектор за всичко това, което ще правим като законодателство. Защото ние никога не сме претендирали, че сме най-знаещите, най-можещите и винаги сме се съобразявали с неправителствения сектор, с обществените обсъждания и с гражданското общество. Това, което в момента мога да заявя категорично, е, че Парламентарната група на ГЕРБ ще застане твърдо зад председателя Димитър Главчев, защото Димитър Главчев е един изключително ерудиран човек, добър професионалист. Мога да Ви кажа, че той е човекът, който винаги на Председателски съвет е давал възможността на всеки да изразява своето мнение. проблемът е, че когато излезем от Председателски съвет, вътре, в залата, съответните представители от дадени парламентарни групи показват друго лице, друго поведение. И понеже много се дебатира за разделенията, за омразата, аз мога да кажа едно: Вие дадохте този тон на поведение! Защото в първите декларации, които бяха на първия ден от Четиридесет всеки заявяваше, че ще има своята позиция, но никой не говореше за агресия и за омраза. Ако Вие не бяхте дали този тон с първите си декларации, нямаше да има отговор отговор с декларациите, които излизат от парламентарната група, от народни представители. Нека да си припомним седмицата преди 24 май, когато от нашата парламентарна група председателят на Комисията по образование Милена Дамянова и Галя Захариева бяха колегите, които подготвиха декларация, с която искаха да отдадат заслуженото на този светъл ден – 24 май. Тогава Вие дадохте друг тон. Тогава точно колегата Антон Тодоров стана от тази парламентарна трибуна и говори след Вас. ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги от ляво – от БСП, нека все пак да знаем, че всичко, което правим в този парламент, се трупа на институцията

има вече законопроекти, които трябва да бъдат гледани в пленарната зала. Те могат да бъдат факт не само днес, но и в предстоящите дни, защото вече комисиите започнаха да гледат отчетите на дадени институции, над които трябва да се осъществява необходимият парламентарен контрол, и законодателството, което трябва да бъде приемано. Правителството в сряда внесе Законопроект за изменение и допълнение на кодекс. Има инициатива от народни представители, които внесоха съответните законопроекти. Готови сме и със Законопроекта за промени в Закона за движение по пътищата, защото разбрахме, че тук можем всички да се обединим

Забравихте ли преди два часа какви бяха мотивите и какво се говореше от тази парламентарна трибуна?! Говореше се за Консултативния съвет и се говореше точно за това, че нямало да бъдат назначени 1000 полицаи, защото това не било изпълнението на нашата предизборна кампания. Не сте Вие тези, които можете да давате оценка за това, което ще се случи на края на годината. Нека да изтече календарната 2017 г. и тогава ще застанем точно тук на тази парламентарна трибуна и ще отчетем, че има назначени 1000 1000 служители в сектора за сигурност. Госпожо Нинова, Вие знаете, че на Консултативния съвет се обясни, че има вече стартирали процедури, проведени конкурси за над 470 кандидати за работа в системата на МВР. До края на годината ще бъдат проведени и останалите конкурси. Защо не сте искрени, когато заставате и говорите, когато има камери? Когато сме на Консултативен съвет, се стремим действително да говорим градивно, да говорим с консенсус, когато излезе президентът на страната, който беше Ваша номинация и беше подкрепен най-много от Вас, той прочете декларацията и каза, че всичките парламентарни групи, които присъстваха на този Консултативен съвет, постигнаха пълен консенсус. Пет минути след това Вие застанахте пред камерите и говорихте съвсем диаметрално противоположни тези. Смятам, че трябва, заставайки от такава висока трибуна, каквато е българският парламент, да говорим смислено, да говорим обективно и преди всичко да намалим напрежението. Да, действително колеги с декларациите определено са засегнали някои колеги от БСП. Вие с Вашите декларации определено сте засегнали и колеги от нашата парламентарна група, и правителството на България. Колеги, ако вървим по този път:

парламентарни кампании за Народно събрание, когато правим кампании за местна власт, за президент, и избори. Когато изборите приключат, влизайки тук, в българският парламент, всеки един от нас е равен и всеки един от нас е народен представител от многомандатен избирателен район. Само преди два дни, когато бях в Горна Оряховица, присъстваше и Вашият народен представител, и нашите народни представители, заедно с мен, защото съм избран от Великотърновския многомандатен избирателен район. Когато ми дадоха думата, казах, че всички народни представители, независимо от коя политическа сила са избрани, трябва да работим за просперитета и развитието на регионите, от които сме избрани. Не виждам нищо лошо в това да си говорим по тази тема. Искам да благодаря на колегите от опозицията за вчерашния много смислен, конструктивен диалог, който имахме във Вътрешната комисия. Стигаме да извода, че в съответните ресорни комисии, когато говорим за политики, действително можем да се обединим и да работим заедно. Бяха чути предложения за отчета на Комисията за защита на личните данни, говорихме толкова професионално и толкова отговорно. В интерес на истината господин Красимир Янков каза: „Похвали ме!“. Да, ще Ви похваля, господин Янков, защото действително зададохте много смислени въпроси. бяха критични, но така също и много конструктивни. Колеги, когато нещо добро се прави, трябва да бъде оценявано. Затова искам да поздравя Вежди Рашидов а за начина, по който направи краткото си изказване, и Снежана Дукова, защото повярвайте, че в този парламент ние имаме още три години и девет месеца. Ако не сме това означава, че просто трябва да си заминаваме. Ние искаме да изкараме целия четиригодишен мандат, защото България се нуждае от това – имаме предстоящо председателство. Отнасяме се с необходимата отговорност и съм убеден, че с Вас

ГЕРБ.) Колеги, ако продължавате по този начин, мисля, че няма да е продуктивно, няма да е градивно, а ни предстоят важни решения, които трябва да вземаме! Благодаря Ви, поднасям извиненията от името на декларациите от Парламентарната група на ГЕРБ, ако някой се е почувствал засегнат. Колеги, нека всеки един да направи подобно извинение. Уверявам Ви, че, ако имаме действително доблестта, отговорността да се водим само от обществен интерес, подобни декларации, с подобно съдържание няма да бъдат част от Четиридесет и четвъртия парламент. Ако Вие спазите този ангажимент, повярвайте, че ние никога няма да нарушим първи това правило. Благодаря Ви.

(БСП за България): Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Визирайки мен, господин Цветанов постави два големи политически въпроса. Единият: „ние и Вие“ до изборите сме различни, с различни платформи, с различни идеи за развитие и според неговите представи след изборите сме заедно. това предвид. КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Аз няма как да го приема това като обръщение към мен, защото това би било предателство и към Вашите, и към нашите избиратели. За Вас са гласували хора, които смятат, че трябва да се запази данъчната система. За нас са гласували хора, които смятат, че трябва да се въведе семейното подоходно облагане, за да помогнем на младите семейства. Няма как политически и идеологически до изборите да сме различни, след това да сме заедно! Тази колаборация между различни идеологически платформи и партии в Европа доведе до много проблеми, до обезличаване и на лявото, и на дясното. Няма как да се съгласим с тази теза, дори тя да минава през предложението за пост „председател на Народното събрание“, през пост „член на Министерския съвет“ от БСП. Ние оставаме различни и сме алтернатива! Тук ние трябва да сме заедно, когато става дума за България. Ние декларирахме, че сме готови да помогнем с всичко за председателството на Европейския съюз, при условие че нашите приоритети се изработят в тази зала и заедно ги одобрим. Господин Борисов се съгласи. Но да сте чули и видели приоритети досега? Не! Ние заявихме, че националната сигурност е висш приоритет на всички ни.

Господин Попов, заповядайте Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Наистина оставката на председателя на Народното събрание е един от най важните политически въпроси. Съвсем нормално е, господин Цветанов, цялата парламентарна група на БСП да бъде тук, в тази зала. Това е израз на отговорност и на уважение към обсъжданата тема. тема. Разбирам, че след завръщането на господин Марешки започвате да броите гласовете и изхода от това гласуване. Нормално е да сте притеснен. От дебата досега стана ясно за очевидната

Той е допускането на арогантно поведение, на език на омразата от тази трибуна. Бих искал да попитам представителите на парламентарната група на ГЕРБ, на БСП ги знам, но парламентарната група на ГЕРБ – кога са искрени? Когато твърдят, че подават ръка към БСП, когато отправят покана към Корнелия Нинова да стане председател на Народното събрание, когато отправят покани към представители на БСП да станат част от правителството на господин Борисов, или когато от името на парламентарната група

като председател на Народното събрание е да не допуска обидни квалификации, да не допуска лични нападки към когото и да било. Защото чертаейки разделителни линии в тази зала, ние чертаем и разделителни линии в българското общество. Няма как да приемем това изключително безотговорно поведение на ГЕРБ – да прикрива своята управленска немощ, липсата на законодателна програма, с непрестанни скандали в тази зала и с нападки и обвинения към опозицията. И тъй като тук много се говори за деструктивно поведение, много се говори за консенсус, ми се иска и аз да кажа няколко думи по тази тема. Няма как да приемем това Ви разбиране за консенсус – не защото не вярваме в консенсуса и обединението около важни национални проблеми проблеми и цели. Ние сме го доказвали не един и друг път, но няма как да приемем Вашето разбиране за консенсус, което отрича правото на друго мнение. Няма как да приемем Вашето разбиране за консенсус, което заобикаля основните проблеми и не обсъжда основните проблеми на българските граждани. Няма как да приемем Вашето разбиране за консенсус, зад което се прикрива разпределението на власт и на средства. Няма как да приемем това Ваше искане за консенсус, зад което се прикрива ширеща се корупция в страната. Ето, срещу това ще бъде БСП. Българската социалистическа партия

Благодаря Ви, госпожо Председател. Определено се чувствам засегнат, защото някой ни подведе

Трябва да направим разграничаването, защото за едни – един милион и нещо, за другите – почти един милион, а за нас са гласували около 150 хиляди българи, които са гласували като израз на желанието за промяна на цялата политическа схема, за промяна в начина на работа на парламента във вида, в който и в момента работим. Затова искам да Ви кажа, че „ние“ и „Вие“ за нас сте „Вие“ и „Вие“. Ние не сме чели никакви декларации, в които да има език на омразата към никой от Вас. Единственото, което правим, е да Ви призоваваме към прагматизъм, към реализъм и към работа в интерес на българския народ, българския бизнес и българската държава. Призовавам Ви да прекратим. Ако все пак мислите да продължавате, ние пак ще излезем и ще се върнем за гласуването. Всички имаме право на един глас, и той е равен. Имаме право на „за“, „против“ и „въздържал се“. Няма нужда от три часа празни дебати, за които утре отново да пише по всички медии, че нищо не сме свършили, а сме се

Не виждам. Давам думата на господин Главчев по чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за изказване. Заповядайте. ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ Уважаеми колеги, още в началото на изказването си ще декларирам, че уважавам еднакво всички български избиратели. Такова е разбирането в Конституцията и деленето на „Ваши“ и „наши“ не е в съзвучие с Конституцията. Справете се с текстовете от Конституцията. Няма да се спирам на мотивите за искането за оставка, тъй като те са абсолютно несъстоятелни. Не само че няма системно нарушаване, а няма въобще нарушаване на Правилника. Прочетете пак какви са задълженията на председателя на Народното събрание. Освен всичко друго, мотивите са и противоречиви, защото казвате, че „превишава правомощията си“, а от друга страна казвате, че „не се упражняват правомощия“. Само че там, където цитирахте текста, господин Попов,

разлика! Какво искате всъщност – да налагам наказания или да не си превишавам правомощията? Преценете. Колкото до това дали се осигурява работата на парламента, задължение на председателя на Народното събрание е да осигурява реда в пленарната зала. Много добре знаете и това. Оттам нататък, ако смятате, че не съм предложил законопроект в пленарната зала,

да се върнем – как минават през комисиите. Кой определя дневния ред на комисиите? Съжалявам, че занимавам цялата публика, включително и медиите, с изясняване Правилника на Народното събрание, но очевидно има нужда. Кой определя дневния ред на комисиите? Кой? Ръководството на комисията е една трета от членовете на комисията. Вие имате една трета в комисиите. Защо не предложихте дневен ред на комисиите? Искрени ли сте в желанието си да се гледат тези законопроекти? Защо Вашите представители в комисиите не го предложиха? И едва третата хипотеза е

преди да са изпълнени предишните две хипотези? Задавам Ви юридически казус. Имате юристи в групата. Нека да Ви кажат кога ще има превишаване на правомощия. Много Ви моля, усещам, че има неудобство в подписалите мотивите за оставка, така наречената „оставка“ на председателя на Народното събрание във Вашата група. Четете Правилника, преди да се подписвате под нещо. най-добронамерено, за да не изпадате в неудобна ситуация. Няма да се спирам на това дали всички от подписалите се са го направили. Това оставям на съвестта на този, който не се е подписал, а са го подписали, ако има такъв, разбира се.

Това е рядък шанс българският парламент да задава европейските теми в региона, не само в България, в Западните Балкани да се прокарват европейските конкретики. Рядък шанс е и си заслужава всички ние да го направим. Смятам, че ако Вие имате такова искрено желание, би трябвало да го подкрепите, който и да е председател на Народното събрание. Иначе театърът и политиката си приличат.

Благодаря, колеги. Преминаваме към гласуване на Проект за решение. „Проект! РЕШЕНИЕ по искане за предсрочно освобождаване на господин Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание.

режим на гласуване.

Прегласуване – моля, колеги, процедура по прегласуване! Повторението е майка на знанието.

Има ли отрицателни вотове? Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател! Двукратно гласувах „против“, уважаеми дами и господа, защото за повече от два часа, освен лирически, исторически, идеологически и фактически демонстрации на политическа безпомощност и инертност, друго не чух. Показахте липса на всякаква реална оценка не само на политическата обстановка, но и на ангажимент към българските граждани. Отново демонстрация на езика на омразата, за който толкова говорехте. Какво спечелихте, колеги? Демонстрирахте, че сте две опозиционни сили – със стратегическия си партньор ли, или демонстрирахте отново провал на опозицията? Госпожо Нинова, жалко за Вас в лично качество, като председател, но поздравления за управляващото мнозинство, за Коалицията, и за Вас, господин Председател – господин Главчев.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, гласувах „против“ поради няколко причини. Първото, колегите от БСП успяха да стигнат до проблемите, които са описали в решението, чак накрая. Чак господин Попов и господин Бойчев бяха единствените, които засегнаха функциите, каквито са разписани в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, именно функциите на председателя. Гласувах „против“, защото не мога да призная това, че ние трябва действително да се делим на „ние“ и „вие“. Клетвата на всеки един народен представител при първото заседание: „и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа“.

„Господин Захари Стоянов при встъпването си на първото учредително събрание казал: „Моите депутати са най-чистите – ангели“. И господин Томов призова ние техните наследници да си помислим какви сме. какви сме. Във финансовата теория има едно много хубаво описание, че когато един месар продава нещо на загуба, той обикновено фалира. Когато един политик го прави, него го избират. И ако го правим само с цел за да отлюспим някой друг глас,

По повод на Международния ден на детето те ще изпълнят популярни детски песни. Всички колеги народни представители са поканени в почивката в Клуба на народния представител да чуят техните музикални изпълнения. Тридесет минути почивка. В 12,00 ч. продължаваме.